Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo prijedlog zakona raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje.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 Predlagatelj se izjasnio u prethodnoj točci da daje uvodno izlaganje za sve zakone pa i za ovaj. Potvrđuje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. I prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Ingrid Marinović Antičević. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Evo govoreći u ime kluba SDP-a mogu reći odmah na početku, da klub SDP-a podupire donošenje ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću a iz svih onih razloga koje sam malo prije navela kod onog prethodnog zakona. I dobro je ministar rekao da je to zaista ipak jedan paket kojeg objedinjuje nova ustanova, ustanova Pravosudne akademije i državne škole za suce i transparentniji objekt tog maksimuma, objektivni kriteriji napredovanja. Prema tome, evo imajući dakle u vidu to što sam rekla možda je samo za napomenuti ovdje posebno situacija da bi ovi zakoni zaista dovršili i izvršili svoju ulogu čini mi se gospodine ministre vjerujem da ćete imati snage u Vladi izmijeniti Kazneni zakon a koji se tiče ove problematike neovisnog pravosuđa, ali jednako tako i potenciranja njihove odgovornosti. Zaludi mi pravili dobre zakone što uvijek iziskuje i određena ne samo vrijeme nego i određena materijalna sredstva ukoliko se izbjegavaju odgovornosti kod onih dobrih na kraju krajeva dovodi do toga da i oni s vremenom posustaju. Dakle sama ona tamo odredba koju smo imali u prijašnjem zakonu da će suci sada odgovarati osobno iz svojih sredstava za one situacije kad u razumnom roku nisu donijeli odluku. Dakle dužni su refundirati državi štetu koju je ona morala isplatiti takvoj stranci. E ovdje imamo isto situaciju, dakle i da bi ovaj zakon koju je u kompletu s onim, na neki način kao jedan paket, potrebno je uvesti ponovo kazneno koje smo imali do one tzv. kaznene mini reforme do '97. godine, kazneno djelo kršenja zakona od strane suca i drugog pravosudnog dužnosnika. Moram reći da smo to imali i u onoj noveli od 2003. godine. Jer eventualna kaznena odgovornost suca ili drugog državnog dužnosnika po postojećim odredbama Kaznenog zakona zlouporabe dužnosti apsolutno je neadekvatna za sankcioniranje teških povreda, odnosno namjernog kršenja zakona kako bi se nekoj stranci pogodovalo, odnosno kako bi se eventualno zadovoljio nečiji politički utjecaj. Dakle da bi se to smanjilo, odnosno spriječilo potrebno je dakle dizajnirati kazneno djelo upravo za ove dužnosnike, a na takav način i zaštititi ih od neosnovanih progona i to počesto onih osoba protiv kojih oni opravdano provode procese. Pa nije bio slučaj evo zanemariv, evo konkretno i pada slučaj u Čakovcu, gdje su se suci uhvatili tamo 2001., 2002. godine u koštac s gospodarskim kriminalitetom. I već u fazi istrage gotovo da nema optuženika koji nije podnio kaznenu prijavu protiv istražnog suca zbog toga što je otvorio istragu protiv jer je on ocjenjivao da nema osnovane sumnje, nego da su to eventualno neke samo osnove sumnje. I takav sudac je bio onda izvrgnut nekakvoj formalnosti da dokazuje …/Govornica se ne zakonitost svog postupanja. Dakle to kazneno djelo bilo bi definirano i dizajnirano na onaj način, dakle nešto što se više zdravom logikom ne da braniti, a takvih slučajeva u našoj dotadašnjoj pravnoj praksi je bilo. Bio je slučaj suca koji je dosudio ostavinu jednoj osobi koja ni po čemu nije imala ni oporuku, nije bila u rodbinskoj vezi nikakvoj, nije mogao niti obrazložiti zašto je to učinio. I bio je osuđen na kaznu zatvora. dakle to kazneno djelo ne bi diralo u samostalnost, u neovisnost njihovu, da po svojoj savjesti i po zakonu ocjenjuju konkretnim slučajevima. Ali dakle bilo bi rezervirano za one slučajeve kažem koji su van pameti, koji se ne daju ničim obrazložiti. Tražimo neovisnog suca, ali sudac ne može biti nezavisan od zakona i od zdrave logike i zdrave pameti. Hvala lijepa.

podržava ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, kao zakona iz paketa za osiguravanje jedinstvenih transparentnih kriterija, za ulazak u pravosudnu dužnost i za napredovanje u pravosudnoj Dakle ovim zakonom zapravo se intervenira u postojeći Zakon o Državnom sudbenom vijeću na tragu strateške vladine odluke, za koju je potrebno donijeti provedbeni zakonodavni okvir. okvir. Dakle, nakon, otvara se još jedna dobra mogućnost po meni, a to je mogućnost da suci mogu, odnosno dobivaju prigodu da se temeljem internog natječaja, da ih Državno sudbeno vijeće može sa jednog suda gdje su već imenovani za pravosudnog dužnosnika na drugi sud, na kojem je konkurencija možda veća jer je atraktivni, pa će se također to provoditi prema prema kriterijima koji su temelj bodova iz sudačke ocjene. Možda ne znaju svi, ali unutar Državnog odvjetništva takva mogućnost postoji, ostavljena je mogućnost državnom odvjetniku da predlaže takve rotacije ili izmjene. Do sada toga nije bilo, već se u redovitom postupku imenovanja javljao sudac ako je htjeo otići u drugi sud. Također ovim zakonom su utvrđeni postupci za imenovanje i razrješenje itd., i postupci napredovanja sudaca, jasni kriterij. Stavljen je amandman, to će vjerojatno predlagatelj i prihvatiti takav amandman u članku 17.a jer se kaže da na temelju zbroja bodova iza ocjene obnašanja sudačke dužnosti u posljednje tri godine kako je Zakonom o sudovima propisano da se za napredak u sudačkoj karijeri ocjena, daje ocjena za posljednjih 5 godina, a za Vrhovni sud 10 godina, onda bi to i u ovom zakonu trebalo uskladiti. I na tragu toga, podržavamo donošenje zakona. Također uz nadu da će predlagatelj prihvatiti i amandman na članak 17. stavak 3. koji glasi sada kandidati pismene radnje izrađuju pod osobnom zaporkom, koju određuje vijeće, dakle Državno sudbeno vijeće. Ova odredba je očito stavljena kao jedan antikorupcijski na način da se kad se piše pisana radnja da se ne zna tko je imenom i prezimenom čija je radnja, radi objektivnosti ocjenjivanja. Međutim smatramo da je taj alat nije dobar, ukoliko će tu osobnu zaporku određivati samo Vijeće, pa će onda i znati koje ime iza koje zaporke. Dakle suština u tome da se piše pod šifrom, i da kandidat onda to u zatvorenoj koverti predaje i kasnije se utvrđuje tko je pod kojom šifrom. Evo uz ove predložene izmjene, podržavamo donošenje zakona. Zahvaljujem. I pojedinačnu raspravu imamo jednu, a to je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Poštujući preporuku Vijeća Europe u potrebi omogućavanja odgovarajuće obuke kandidata za pravosudne dužnosti, prije njihovog imenovanja, a obzirom da su sve zemlje članice Europske unije utvrdile kriterije za imenovanje sudaca i državnih odvjetnika, te ustrojile posebne odredbe pripreme i edukacije kandidata, kako bi se razina profesionalnosti podigla na viši nivo, Ministarstvo pravosuđa izradilo je stratešku studiju za izradu objektivnih, transparentnih kriterija za ulazak u sudačko i državno odvjetničku profesiju i osnivanje Državne škole za pravosudne dužnosnike koje Vlada Republike Hrvatske prihvatila zaključkom od 19. prosinca 2008. godine. U realizaciji strateške studije, Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima propisuje se kandidatima za suce obveza završetka Državne škole za pravosudne dužnosnike kako bi mogli biti imenovani za suce, i to prvenstveno za suce prekršajnih, općinskih, trgovačkih i upravnih sudova koji se prvi puta imenuju za suce na tim sudovima. U tom smislu predloženim izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću propisuje se da Ministarstvo pravosuđa na kraju svake kalendarske godine izrađuje plan slobodnih radnih mjesta na svim sudovima u Republici Hrvatskoj i raspisuje interni natječaj za popunu slobodnih sudačkih mjesta. Nadalje, detaljno se propisuje postupanje Ministarstva pravosuđa i Državnog sudbenog vijeća sa podnesenim prijavama do samog imenovanja. Novina je davanje ocjene o obnašanju sudačke dužnosti za posljednje tri godine, od strane sudačkog vijeća a po metodologiji koju donosi Državno sudbeno vijeće, na temelju čega Državno sudbeno vijeće utvrđuje broj bodova, i donosi rang listu kandidata koji su se javili za slobodno radno mjesto. Odluku o imenovanju suca na drugi sud mora biti utemeljena na rezultatima kandidata na listi prvenstva. Na ovaj način objektivno i transparentno vrednuje se dosadašnji rad suca i otklanja se mogućnost subjektivizma u sustavu napredovanja. Isto tako propisuje se dužnost Ministarstva pravosuđa ako nakon provedenog postupka po internom natječaju ostaje nepopunjenih sudačkih mjesta, raspiše natječaj za prijem kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike za koje nakon uspješnog završetka državne škole, Državno sudbeno vijeće odlučit će o imenovanju kandidata za sude na sud za koji su primljeni u Državnu školu. Odluka Vijeća mora biti utemeljena na završnoj ocjeni koju je kandidat postigao u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Samo osnivanje, ustroj i program rada Državne škole za pravosudne dužnosnike te uvjeti za prijam kandidata i način polaganja prijamnog i završnog ispita propisat će se posebnim zakonom. Radi navedenog, a očekujući veću profesionalizaciju sudaca, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika kao i veću mogućnost stjecanja stručnih znanja i vještina, potrebnih za obnašanje ovih funkcija i napredovanja u sudačkoj profesiji podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Hvala.

kolegice i kolege zastupnici. U svakom slučaju da je ovaj cijeli set zakona, počevši od Prijedloga zakona o sudovima, pa zatim Državnom sudbenom vijeću, pa zatim o Pravosudnoj akademiji koji slijedi, itd, zaista jedan set proeuropskih zakona koji donose poboljšanje u ovoj sferi.

vodimo raspravu o tome i koliko vidim postoji jedna opća suglasnost da se ovi prijedlozi zakona pozitivno ocjene odnosno da se izglasuju. Naime, s obzirom da postoje i da sam ja u svezi ove problematike vama postavio nekoliko pisanih pitanja i dobio vaše pisane odgovore, samo da neke od njih navedem, naime, i vi ste mi odgovorili i potpisali taj odgovor u kojemu se spominju silne milijunske štete nastale neću Hvala vam govorim o višemilijunskim štetama kroz 2008. i 2009. godinu, bio sam zadovoljan s vašim odgovorom koji je vrlo precizan i s točnim iznosima. Međutim, nisam bio zadovoljan što se to događa našoj državi, državi, nisam bio zadovoljan sa onima koji su prouzročili takvu štetu da iz državne blagajne, iz državne kase da su otišli milijunski iznosi zbog neažurnosti sudova. Nadalje, također ste mi odgovorili da su nastale i višemilijunske štete ili odštete putem obraćanja građana Republike Hrvatske sudu za ljudska prava u Strasburghu i u tom se slučaju radi i u svezi odšteta ali i u svezi naknada za provođenje postupka na instancama u našoj država o višemilijunskim štetama. Također ste mi odlično i jasno odgovorili kolike su štete nastale zbog dislokacije sudskih sporova sa jednog općinskog suda, na susjedne općinske sudove. Pri tome sam vam pisao, putem podneska pisanoga, o slučaju Slavonskog Broda iz čijega se općinskog suda slučajevi dislociraju na sud u Đakovo, ili na sud u Požegu koji su manje opterećeni. Jasno sam pri tome predložio da postoji drugi način da se to riješi. Naime, i u svom podnesku bio sam konstruktivan, ako na sud u Požegu ili na sud u Đakovu putuju stranke, putuju odvjetnici, tamo postoji određena potrošnja, plaća im se dnevnica itd., onda je bilo puno jednostavnije da sudac iz Đakova dođe u Slavonski Brod na sud i da pojača ekipu da se to riješi. Dakle, iz svega toga kada sam zbrojio sve te, materijalne štete, u novčanom iznosu onda sam i vi i ja smo došli, ja sam pročitao vaše izvješće, došli do brojke od nekih 50 milijuna kuna, ili 7 milijuna eura samo za 2009. a toliko i u 2008. Dakle, to je oko 100 milijuna kuna, ili 15 milijuna eura. Evo to je ono zbog čega u nadi da će ovi Prijedlozi zakona, konačno riješiti i ove probleme o kojima sam sada govorio, zaista i Klub HDSSB-a će podići ruku za ove ove vaše zakonske prijedloge. Hvala vam lijepo.